**Zgrebec, Dragica (SDP)** To je - Prijedlog Odluke o pristupanju promjenama Ustava Republike Hrvatske s prijedlogom Nacrta promjene Ustava Republike Hrvatske Prijedlog Odluke o pristupanju promjenama Ustava RH podnijelo je 45 zastupnika u Hrvatskome saboru. Prijedlog odluke primili ste poštom. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvješća ste primili na sjednici. Vlada Republike Hrvatske dostavila je mišljenje. li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? U ime predlagatelja kolega Dragutin Lesar.

moram priznat da je neuobičajeno da se o Ustavnim promjenama rasprava otvara u 15 do ili ili 20.45 minuta, ali očekivali smo to, da će ta tema biti stavljena što kasnije. Šteta što ova rasprava prije nije trajala malo duže da bi otvorili raspravu oko ponoći. Ako se dobro sjećam kada je premijer Milanović na aktualnom prijepodnevu usput spomenuo i ovu našu inicijativu ovdje pred Hrvatskim saborom i hrvatskom javnošću dao je obećanje da će doći na ovu raspravu i da će rado braniti argumente Vlade zašto je ona protiv promjena i dokazati da motivi predlagatelja nisu iskreni, i da predlagatelji nisu u pravu. Ja sad ne znam doista da li je netko propustio iz predsjedništva Sabora premijera obavijestiti da će ova rasprava biti večeras pa zbog toga on nije ovdje ili je u međuvremenu odustao od tog obećanja i ne smatra da obećanja treba izvršavati. Isto tako podsjećam a nikad promijenjenu odluku predsjedništva Hrvatskog sabora,

No, ni ovaj put taj dogovor nije napravljen jer je naravno trebalo napraviti sve da se ova rasprava obezvrijedi. Ovo pravilo koje sam vam maloprije spomenuo dogovoreno je 2004. godine i bilo je poštivano sve do večeras, sve do večeras. Međutim, ništa se od javnosti u Hrvatskoj neće moći sakriti pa ni ova sramotna činjenica da se prema oporbenoj inicijativi za Ustavne promjene u Hrvatskom saboru odnosimo na ovakav način, tj. nečija sramota zasigurno ne predlagatelja. Prema postojećem Ustavu Republike Hrvatske mogućnost raspisivanja referenduma postoji odlukom Sabora, dakle Sabor sam može odlučiti da raspiše referendum o promjenama Ustava, o prijedlogu zakona ili u drugim pitanjima iz svog djelokruga. Druga mogućnost referenduma je na prijedlog, odnosno kada predsjednik republike na prijedlog predsjednika Vlade raspisuje referendum o promjenama Ustava ili drugim pitanjima koje su značajne za neovisnost, jedinstvenost i opstojnost Republike Hrvatske. I treća mogućnost je kada to zatraži, prema sadašnjoj odredbi, 10% birača uz nadopunu da još uvijek prema važećem Zakonu o referendumu vrijeme prikupljanja potpisa je 15 dana. Odluke na referendumu se donose većinom onih koji su pristupili i odluka na referendumu obvezuje. Neću širiti temu i na lokalni referendum gdje su kriteriji još stroži i oštriji, što se prava građana tiče da izazovu referendum i da još uvijek tamo imamo odredbu da je pravovaljan ako na njega izađe više od 50% upisanih birača. Sabor RH do sada nije raspisao ni jedan referendum o Ustavnim promjenama, ni jedan referendum ni o jednom prijedlogu zakona, a raspisao je samo dva referenduma koja su se odnosila, prvi na razdruživanje iz bivše države i drugi o udruživanju Hrvatske u EU. Ni jedan predsjednik republike do sad nije raspisao ni jedan referendum, a građani su dva puta do sada prikupili dovoljni broj potpisa, ali ni jedan referendum, ni temeljem broja potpisa građana nije održan. Podsjećam i na činjenicu da je prilikom posljednjih Ustavnih promjena usvojen i Ustavni zakon za provedbu ustava 2010. godine u kojem je postojala obaveza da se između drugih inih zakona za provedbu Ustavni promjena u roku od 6 mjeseci mora usvojiti i novi Zakon o referendumu. Od tih Ustavnih promjena prošla je cijela 11., cijela 12. sada je već i 2013. i tog novog zakona nema. Rasprava o broju potpisa koje bi građani trebali prikupiti kada traže, zahtijevaju referendum bila je veoma živa u Hrvatskom saboru 2010. prilikom posljednje promjene Ustava. Tada vladajući HDZ ostao je na stanovištu i stavu da je 10% potpisa birača optimalno da rješenje za ustavno uređenje ali je na Odboru za Ustav bio donijet zaključak da će se ta tema ponovno razmatrati. S druge strane sve oporbene stranke pa i ja kao oporbeni zastupnik tada smo predlagali da se broj 10% smanji. 56 biračkog tijela je bio prijedlog Kluba zastupnika SDP-a i u njemu se raspravljalo ne samo ovdje na plenarnoj sjednici nego i na Odboru za Ustav gdje je netom prije glasanja o upućivanju u drugoj fazi ustavnih promjena i kolega Leko kao član odbora izrazio veliko žaljenje što nije došlo do dogovora i o toj točci ustavnih promjena. Ja sam podnio i amandman. Nisam predlagao 5 nego 2% potpisa birača koje je naravno odbijen dogodilo se u tih dva tjedna dosta čudna situacija da u nacrtu Ustavnih promjena samo su tri saborska zastupnika tada glasali protiv. Dakle i oni koji su smatrali da je tada 2010. trebalo postići dogovor o broju tih potpisa. Glasali su za ustavne promjene bez toga te promjene. Prijedlog odluke koje nudimo ne sadržava postotak biračkog tijela nego fiksnu brojku od 200 tisuća. Smatramo da je takvo rješenje jasnije i bolje jer se izbjegavaju svi mogući sporovi, sporenja o broju birača odnosno po kojem, iz kojeg popisa birača će se uzimati postotak izračuna potrebnih za pravovaljanost građanske inicijative. 200 tisuća odgovara otprilike postotku 5%. Podsjećam da i rokovi za prikupljanje tih potpisa još uvijek su takvi da se potpisi trebaju prikupiti u svega 15 dana i da je to bio predmet rasprave i tada. I rečeno je da će se u novom Zakonu o referendumu rokovi produžiti. rok prikupljanja potpisa nije ustavna materija. Barem ne do sada, jer su neki koji su sudjelovali u ovoj raspravi našem prijedlogu prigovarali zašto nismo predložili da se u Ustavu utvrdi i rok prikupljanja potpisa. Pošli smo od pretpostavke i načela da je s obzirom da se rokovi o prikupljanju kao i procedura prikupljanja potpisa utvrđuju posebnim zakonom a da i do sada to nije bila ustavna materija nismo taj rok predlagali. Ali nemamo ništa protiv i da u Ustavu taj rok bude upisan. Treća sporna točka i 2010. ali i iz mišljenja Vlade koje je dostavljeno u pisanom obliku je bilo pitanje da li u Ustavu treba ograničiti teme ili područja o kojima se na referendumu ne bi moglo odlučivati. Recimo poput ljudskih prava ili nekih drugih tema za koje se smatra da odgovornost mora preuzeti predstavnička ili izvršna vlast i da nisu pogodne ili podobne za referendumsko odlučivanje. Međutim podsjećam da i tu ne treba imati ali apsolutno nikakvog straha da bi i u slučaju prikupljenog dovoljnog broja potpisa građana pa i nakon provjere o pravovaljanosti tih potpisa moglo doći do raspisivanja i referenduma koji bi bio protuustavan i to zbog članka 95. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu koji koji je ovlašten tom odredbom da propituje ustavnost svakog referendumskog pitanja. Dakle zaštitni mehanizam od referenduma koji bi bio protustav u Hrvatskoj postoji. Istina je u nekim državama su takve teme ili takva ograničenja upisali u svoje ustave ili zakone, ali Hrvatska u ovom trenutku ima zakonodavno rješenje, zaštite ustavnosti kod referendumskog pitanja a to je Ustavni sud. I napominjem da takvo rješenje koje imamo danas nije dobro. zbog toga što je Ustavni sud po redoslijednoj radnji zadnji u nizu onih koji odlučuju i to se dogodilo prilikom posljednje takve građanske inicijative kada je skupljeno više od 700 tisuća potpisa, kada je izvršena provjera pravovaljanosti i onda je na zahtjev Sabora Ustavni sud razmatrao i ustavnost pitanja i procedure i donio odluku da ne postoje formalno pravni razlozi za održavanje referenduma. U demokratskim državama koja ne ograničava pravo građana na neposrednu demokraciju propitivanje ustavnosti pitanja je na početku postupka. Dakle građanska inicijativa ili grupa građana organizacijski odbor kako se on zove po sadašnjem zakonu prvo se obraća Ustavnom sudu koji ocjenjuje ustavnog pitanja i kada dobije suglasnost Ustavnog suda tek onda se pristupa prikupljanju potpisa građana. I nakon toga kada se utvrdi da je dovoljan broj potpisa prikupljen i da su oni pravovaljani, nitko više ne može osporiti niti izbjeći obavezu o raspisivanju referenduma. I da i takav redoslijed radnji imamo i u Hrvatskoj onda ovaj nakaradni sustav da vam Ustavni sud na kraju postupka može proglasiti neustavnost pitanja, ne bi koristili dva puta i time slali izuzetno loše poruke. Meni zastrašujuće zvuče mišljenja Vlade da neposredna demokracija zatire predstavničku demokraciju. Ne mogu naprosto shvatiti činjenicu da Vlada doista smatra kako u Hrvatskoj ne postoji nijedno područje građanskog interesa, nijedna tema, nijedan prijedlog zakona po kojem bi građani imali mogućnost na što lakši unaprijed poznati način tražiti referendumsko odlučivanje. Ne, neposredna demokracija nadopunjuje parlamentarnu demokraciju, neposredna demokracija usmjerava parlamentarnu demokraciju. Ona često može i prevenirati loše poteze bilo izvršne bilo predstavničke vlasti i mijenjati njihove odluke. Da li je Slovenija, Irska, Švicarska, Island, Italija, Poljska države u kojima se zatire predstavnička demokracija? A to su države u kojima je do sada provedeno najveći broj referenduma u Europi. Davajući ovaj prijedlog mi smo se i zahtijevajući pravo građana na referendum rukovodili ni iskustvima kako nam to netko reče na Odboru za Ustav, Napoleona ni Hitlera jer su čak i Hitlera prizivali u pomoć kao argumentaciji protivljenja ovog prijedloga. Nama su uzor bili upravo države poput Slovenije, Švicarske, Islanda, Italije i Poljske, ali pazite sada

u najmanje 1/3 članica EU koji se mogu prikupljati u vremenu 12 mjesece i to čak putem interneta, raspisuje se europski referendum. Dato je pravo građanima EU da traže raspisivanje europskog referenduma. Ponavljam, u cijeloj EU milijun građana, u Hrvatskoj je to sada oko 400 nakon čišćenja biračkih popisa 420 koliko će ostati. Iz 1/3 članica u 12 mjeseci u Hrvatskoj 15 dana i priznaje se potpis putem interneta. U Hrvatskoj će vjerojatno trebati ostavljati otisak kažiprsta uz potpis da bi policija lakše provjeravala pravovaljanost. I zanimljivo, ta neposredna demokracija koju europski standardi imaju propisano, nikad nije bila optužena da zatire parlamentarnu demokraciju i oduzima neka prava EU parlamentu ili EU komisiji. Prije nekoliko mjeseci najavljena je velika reforma EU. Barroso je Barroso je zapravo iznio ideju da Europa kreće ka stvaranje svojevrsne najprije bankarske unije, a u završnoj fazi zapravo to trebale biti sjedinjene države Europe koje će zasigurno tražiti ili potpuno novi ugovor ako ne i novi Europski ustav ili promjene sadašnjeg Ugovora o funkcioniranju EU. Kada se Kada se ta informacija pojavila premijer Milanović je rekao da onda to zahtjeva još jedan referendum u Hrvatskoj jer se time bitnije Europa mijenja od one kakva kakva je bila kada je Hrvatska u nju ulazila odnosno odlučivala ući. Međutim samo mjesec dana kasnije taj isti premijer Milanović rekao je sljedeće "Kod izmjena temeljnih europskih ugovora i propisa koje su stalne doći će do tektonskih pomicanja strukture i arhitekture s kojom smo ušli u EU. U takvim situacijama sklon sam referendumu ali ne ultimativno". Vlada ponudu građanima da o nečemu odlučuju na referendumu niti ne daje ultimativno, koliko ja zna. Vlada može Saboru predložiti raspisivanje referenduma. Iz ovog promijenjenog stava sada je sasvim sigurno da kada i dođe do tih tektonskih pomicanja strukture i arhitekture EU i ako na vlasti bude ova vladajuća koalicija da građani Hrvatske o tim tektonskim promjenama neće odlučivati na referendumu za razliku od građana u mnogim drugim članicama koje i za manje stvari provode referendumska odlučivanja. U Hrvatskoj postoji puno strahova, u Hrvatskoj se ljudi mnogo toga boje, ali u hrvatskoj politici je najveći i najjači strah od mogućnosti da građani na referendumu mogu odlučivati ili promijeniti neku odluku koju je donijela politička elita, bilo u izvršnoj bilo u parlamentarnoj vlasti. Koliko je tih ograničenja i koliko smo uspješno u zakonima onemogućili da građani na referendumi odlučuju govori i činjenica da i referendumi o smjeni načelnika, gradonačelnika i župana u Hrvatskoj ne samo da nisu provođene nego nijedan praktički uspio upravo zbog one prohibitivne klauzule o obvezatnosti izlaska više od 50%. Dakle savršeno je stvoren sustav koji na prvi pogled kad gledate Ustav doista daje građanima pravo na referendum. Međutim, s obzirom da nismo imali nijedan referendum odluci Sabora ni o jednom zakonu, ni o jednom drugom pitanju iz djelokruga Sabora, s obzirom da ni lokalnih, regionalnih referenduma u Hrvatskoj u odlučivanju o bitnim interesima i pitanima za građane nije bilo, sad postavljam pitanje odakle smjelost Vladi, temeljem kojih podataka su napisali, iz konteksta važećih ustavnih rješenja vidljivo je da ne samo da demokracija u Republici Hrvatskoj nije tek formalno uspostavljena već naprotiv, osiguran je visoki stupanj demokratičnosti. Kao da je godišnje bilo pet referenduma u Hrvatskoj, bilo nacionalnih, bilo regionalnih. U 23 godine samo dva i to zbog toga i to na teme gdje je Ustavom bilo upisano, propisano da se mora odlučivat na referendumu, da te ustavne odredbe nije bilo vjerojatno ni ovog europskog referenduma ne bi bilo. I kažu, hvale se kako su napravili značajni pomak u demokratskom odlučivanju na referendumu jer eto više nije potrebno da na njega izađe više od 50% birača i da se odluka donosi većinom izašlih. Ali ta promjena u Ustavu nije napravljena zbog toga da se građanima neposredna demokracija približi, da im se olakša odlučivanje nego je postojao opravdano se kasnije uspostavilo opravdani strah i panika da referendum neće uspjeti zbog izlaznosti ili neizlaznosti birača i uoči raspisivanja referenduma se ta odredba u Ustavu mijenjala isključivo zbog referenduma o ulasku u Europsku uniju. I uopće me ne bi čudilo da netko dođe na ideju da ponovno vrati tu klauzulu kao što ju nismo skinuli za lokalne i regionalne referendume od 2010. I završavam sljedećim, kažu mudrijaši, protivnici prava na inicijativu, nisu Ustav gaće da se mijenja svaki dan. Točno, ali nije ni demokracija i pravo građana na demokraciju nije ničije vlasništvo ni prčija da u njemu i o njoj imaju pravo odlučivati samo oni samo oni koji su 2010. tražili 5% potpisa, koji su potpisivali zahtjeve za referendum kada su to provodile sindikalne središnjice, a danas kada imaju moć odlučivanja svaka pomisao da se u Ustav unese upravo ta odredba o olakšavanju građana pristupu referendumu proglašavaju neozbiljnim, politikantskim, neodgovornim ponašanjem koje neće značiti ništa. Da li su onda i oni 2010. bili neodgovorni, politikanti koji su tražili također smanjenje broja potpisa, a što pak bi se trebalo tek zapitati što su bili onda kad su zahtjev za referendum potpisivali potpisivali ali ne prvog dana, ne drugog, ne trećeg nego sedmog kada je i kroz medije bilo jasno vidljivo da će se skupiti dovoljni broj potpisa, tek onda su smogli snage i hrabrosti i došli potpisati i stavit svoje potpise. I upravo ta vrijeđanja, ta omalovažavanja svih prijedloga i inicijativa, spuštanja rasprave na najniže nivoe sirovih strasti, takav ja bih rekao brutalan obračun sa svakom inicijativom koja dolazi iz oporbenih redova je bio jedini razlog zašto u znak protesta zbog ovako kasne rasprave izostanka pokušaja dogovora, nisam povukao ovaj prijedlog iz procedure. Ići ćemo i raspravit ćemo do kraja svi mi, ako treba i do 1 sat ujutro. Ostat će zabilježeno i pisat će se povijest i pamtit će se tko, kada i zašto mijenja tako bitne stvari kao što je prihvaćanje neposredne demokracije zavisno od toga jesi li na vlasti ili u oporbi. Hvala. Kažu jedina tvoja obaveza u životu je da ostaneš da ostaneš dosljedan samom sebi. To je jedna izreka …/Govornik se ne razumije./… Prema tome, nisu oni 2010. godine, kolega Lesar, bili politikanti ili nedosljedni. Radilo se to se sada vidi o licemjerju, jer dok se ne zasjedne u fotelje u Banske dvore onda se jedno priča, očito drugo misli, a onda kad dođeš onda i treće radiš. Kasni su sati i čestitam što ne odustajete od toga da prezentirate svoje stavove i trebate ih pa bez obzira tko je ostao, taman ostali i samo zastupnici Hrvatskih laburista. I što se tiče kluba HDSSB-a nismo se prijavili da govorimo u ime kluba jer vi znate da mi podupiremo vaše stavove. To smo na kraju krajeva i i pokazali. Nadam se jedino da ovaj podatak koji ste rekli o tome kako je to u EU da kad uđemo u EU onaj jedan milijun stanovnika to je jedno 500 milijuna stanovnika negdje oko 0,2% jel' tako otprilike. Pa sad ne znam što će se promijeniti kad uđemo? Da li ovi vladajući misle da ćemo primijeniti njihova mjerila ili toliko žive u oblacima da misle da ćemo mi promijenit pravila igre u EU. Ustrajte na ovom prijedlogu. ako ne prođe sada ja vjerujem da će doć' vrijeme da neposredna demokracija dobije ono mjesto koje i zavređuje. Nije bilo odgovora? Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Na redu su klubovi. U ime kluba Hrvatskih laburista Branko Vukšić. Poštovana potpredsjednice Vlade, poštovane kolegice i kolege. Evo to što vas mogu izbrojati na prste dvije ruke, to što se rasprava o ustavnim promjenama ne prenosi na Hrvatskoj radio-televiziji dovoljno govori o demokraciji, demokratičnosti ove Vlade, o interesu za promjene i o stvarnom karakteru. Onoliko koliko je stara Hrvatska država nije bilo niti jednog referenduma temeljenog na građanskoj inicijativi. Oba referenduma raspisala je vlast. Prvi o razdruživanju, drugi o udruživanju. Znači li to da su sve vlasti 22 godine toliko dobre da građani nemaju potrebe suodlučivati o za naciju važnim pitanjima? Jesmo li demokratičniji od nama civilizacijski svjetlosnim godinama udaljene Švicarske koja je u stoljeće i pol provela 550 referenduma. Sve dosadašnje hrvatske vlasti tretirale su građane posebice civilno društvo a o opoziciji da i ne govorim kao nacionalno neosviještene prznice koje referendumima žele nauditi državi. Zašto državi? Zato što svaka dosadašnja vlast između svojih interesa i interesa države stavlja znak jednakosti, a laž je da su vlast i država jedno te isto. Prije su narod i država jedno te isto. No, kada vlast pomisli na državu pomisli kako što lakše manipulirati a ne ispunjavati volju većine. Milanovićeva Vlada tvrdi da se referendumom na inicijativu manjina može blokirati sustav i natjerati cijela nacija na izjašnjavanje. Ako je ikada itko išta u Hrvatskoj blokirao onda je to vlast blokirala i državu i sustav i građane. Pokušava nam blokirati i razmišljanje pomisao na slobodu, pa realno mogući referendum proglašavaju perfidnim načinom za destrukciju. Vlasti Zorana Milanovića smeta činjenica da manjina može pokrenuti i inicijativu za referendumsko izjašnjavanje, ali ga ne zanima izgleda što će na referendumu reći većina. Ili ga ne zanima ili se plaši većine. SDP-ova a ponajviše Milanovićeva mimikrija je zaprepašćujuća. Evo i dokaza za to. Naš prijedlog za izlazak na referendum je 5% od ukupnog broja birača. To je dovoljno visok prag za sve šarlatane i prevarante koji bi htjeli referendum svaki tjedan, a dovoljno nizak za sve one koji imaju poštene i ozbiljne namjere. Mi smo se vrlo jasno a vjerujem i gospodin Lesar ako ima dobre namjere zalagali da se taj prag snizi. Tako je kolegice i kolege zborio Zoran Milanović 2010. godine. Govorio je energično protiv 10% jer je to previsok prag, govorio je energično protiv 2% što je bio prvotni prijedlog Lesara jer je to bio prenizak prag. Svi oni koji bi tražili manje od 5% za Milanovića su bili šarlatani i prevaranti. Sada pak je Milanović promijenio ploču. Sada su šarlatani i prevaranti oni koji predlažu prag od 5%. Što se promijenilo? Izgleda da je gospodin Milanović postavši predsjednikom Vlade preskočio iz kluba prevaranata i šarlatana u najviši klub poštenjaka, moralista i dušobrižnika za naciju i državu. Mi sitnež ostali smo u klubu šarlatana i prevaranata po Milanovićevoj kategorizaciji, naravno. Ako se bojimo građana opet citat, ako se bojimo građana onda nam demokracija ni ne treba, onda sve odluke možemo donositi u kabinetu. Prag od 10% je prohibitivan i nerealan. Naš prijedlog je 5% kaže Milanović. A naš prijedlog Hrvatskih laburista – stranke rada je isto 5%. Prijedlog Kukuriku koalicije danas je koliko 10%? Zašto? Jer se i Milanović i SDP plaše naroda. I Milanović i SDP su za deklarativno za deklarativno samo za demokraciju. I dalje se zalažu kada bi se vidi vraga referendum mogao i realizirati da je hrabrost i poštenje i volje dalje se zalažu za prohibitivan Milanovićev izraz i nerealan prag. Što se promijenilo? Ma došla su gospoda na vlast. U opoziciji su pričali jedno, a sada kad su zasjeli u fotelje, sada kada kadroviraju sve u šesnaest provode nešto sasvim drugo, neoliberalni kapitalizam i politički feudalizam. Sada im nije važno što kaže narod, sada im smetaju inicijative opozicije i civilnoga društva, smeta im demokracija. Jer demokracijom bi, a referendum je jedan od vrhova demokracije. Znači, demokracijom bi se mogla ugroziti, pazite, država. Tako nisu javno govorili čak ni titoisti, komunisti, naročito ne u liberalnijem 8. desetljeću prošloga stoljeća. Danas, 2013. godine vlast plaši narod referendumom jer bi narod mogli zavesti razni šarlatani i prevaranti koji su prije bili isto tako u opoziciji, a sad su na vlasti. Još do jučer je u tom našem klubu bio Milanović, danas smo ostali sami tek nas nekoliko milijuna. Pa gospodo iz vlasti, ako imate petlju raspišite referendum o referendumu. Pitajte narod što želi? Ne docirajte, ne optužujte druge za ono što ste i sami bili i što ste mislili. Referendumom bi se moglo nauditi funkcioniranju države, države, a kao da država sada sjajno funkcionira. Hrvatska cvijeta, a Švicarska je sa svojih 550 referenduma ili tri godišnje propala. Švicarci kopaju po kantama za smeće, Švicarce zatvaraju zbog verbalnog delikta. U Švicarskoj su a ne u Hrvatskoj zatvorili pola Vlade. U Švicarskoj, a ne u Hrvatskoj stranački aparati uništavaju javna poduzeća, a sve zato jer imaju inflaciju referenduma. Referendum je kriv za sve. A mi, kolegice i kolege, imamo inflaciju nedemokracije. U 22 godine sve su vlasti činile sve kako bi spriječile da građani sudjeluju sa suodlučivanjem. A bilo je ne samo prilika već i potreba. Trebao je narod reći što misli o arbitražnom sporazumu, trebao je narod reći što misli da li treba ući u NATO ili ne treba, trebao je narod reći kakvu privatizaciju želi, trebali su građani Grada Zagreba reći žele li izdvajati novac za gradnju stadiona i za financiranje Dinama. Gdje toga ima? Ima. Porto je poznat po vinu, sveučilištu i istoimenom klubu kojim predsjeda gradonačelnik Porta, a klub financiraju građani Porta. Ali se o tome pitaju na referendumu. Iako je 200 tisuća potpisa prikupljenih u 30 dana u 2010. godini bio optimalan broj, danas je šarlatanski. Opasan po državu, po poredak i po vlast. Samo nedostaje da proglase raspravu o referendumu protudržavnim deliktom. Da, gnušamo se mimikrije i ostajemo pri prijedlogu od 200 tisuća potpisa, ostajemo pri prijedlogu da se tih 200 tisuća potpisa za referendum prikuplja 30 dana jer podsjetit ću Vladu Zorana Milanovića u Švicarskoj propaloj 50 tisuća potpisa prikuplja se 90 dana, tri mjeseca. Da mi to predlažemo poslali bi, da mi predložimo 90 dana, 90 dana, tri mjeseca, po nas bi poslali interventni vod i specijalce. Da mi Hrvatski laburisti predlažemo da o pravovaljanosti ustavnosti referendumskog pitanja odlučuje prije nego što se počnu skupljati potpisi odredba da se nakon prikupljenih 800 tisuća potpisa odlučuje o tome je li referendumsko pitanje u skladu s Ustavom jest silovanje demokracije. 800 ili 700 tisuća potpisa sasvim je svejedno, nije obvezivalo politikantski Ustavni sud ni na što osim na pravni igrokaz. Nismo sumnjali ni 2010., a ne sumnjamo ni danas da je 200 tisuća potpisa optimalna mogućnost da građani dobiju priliku za aktivnu ulogu u političkim procesima i nakon izbora između dva izborna ciklusa za Parlament i lokalnu samoupravu. Jer demokracija podrazumijeva utjecaj građana na procese odlučivanja. Licemjerno je izbore nazivati praznikom demokracije, a potom gazeći sva obećanja proglasiti 4-godišnji moratorij na uporabu demokracije. Naravno, potrebno je da ne bismo uistinu paralizirali vlast postaviti sigurnosna ograničenja. Ona bi trebala spriječiti zlouporabu demokracije. Lako se dogovoriti o čemu se ne smije odlučivati referendumom. O tome ćemo postići konsenzus. Ne smije se referendumom odlučivati o ljudskim pravima jer ona su zajamčena svima uvijek, ona su neupitna. O porezima, o proračunu, o pomilovanjima. Neke od europskih zemalja ne dozvoljavaju referendum o ratifikacijama i prihvaćanjima međunarodnih sporazuma. Zar vama s ove moje lijeve strane, ima vas troje ili četvero, nije neugodno kad morate pogaziti svoju riječ samo zato što ju je pogazio vaš predsjednik? Jučer ste se zalagali za 200 tisuća potpisa, odnosno 5%, a danas za 400 tisuća potpisa, odnosno 10%. Jučer su vam bila puna usta naroda, slobode i demokracije, a danas ste kadri u ime vlasti pogaziti i narod i prava i slobode i demokraciju. i demokraciju. Vi ste uvijek ispada mjera demokracije, i niste. Kao što niste ništa naučili iz povijesti, ništa niste naučili na pogreškama HDZ-a. Mi učimo i na njihovim i na vašim pogreškama kako ih ne bismo ponavljali. Priznali ste kako ste i vi bili populisti u opoziciji, a sad ste što? Pragmatičari. Sami izrecite riječ koja karakterizira one koji slažu 4,5 milijuna vlastitih građana. Replika, Dinko Burić. sam odlučio replicirati. Rekli ste u jednom trenutku kako svaka vlast svoj osobni interes poistovjećuje s interesom države, otprilike tako, kad se dođe na vlast. Pa nije tome baš tako, to možda negdje drugdje, ali u Hrvatskoj vladajući kad zasjednu u vladajuće fotelje onda svoj osobni interes često stave i iznad interesa države. Pa to smo imali prilike vidjeti i u onoj prošloj Vladi a zato kad ste rekli ono pola Vlade u zatvoru, da mi to kažemo često, nažalost imamo sad situaciju da imamo pola Vlade u Remetincu a drugu polovicu na tabletama za smirenje živaca dok čekaju kad će pokucat DORH Ali nisu ni ovi ništa bolji, tamo je bila osobna korist, ovdje strahuju od naroda. I točno je 5% građana za referendum je i više nego dovoljno, i više nego dovoljno a pogotovo evo imajući u vidu i ono što je rekao i kolega Lesar u uvodnom izvješću, da to u zemljama koje su, dakle manje demokratske od Hrvatske je dovoljno 0,2%, 10 puta još manje. Ali ne morate strahovat od toga da zatražite 90 dana, kako što je u Švicarskoj. Ja mislim da kad bi se to i približilo ostvarenju ne bi nitko slao od vladajućih interventni vod na vas, možda bi vas deportirali u Švicarsku, jel bi ste ih previše podsjetili na to. Sljedeću repliku Ana Lovrin. mučili pisat obrazloženja ovog svoga prijedloga, dakle mogli ste samo napisat da predlažete izmjenu članka 87. stavak 3. Ustava i u obrazloženju stavit sve citate premijera Milanovića, ono što je govorio kada smo mijenjali Ustav 2010. godine. Da ste samo to prepisali bilo bi izvanredno obrazloženje za vaš prijedlog. Ali možda netko nije trebao ni potpisati protiv onoga zašto je prije nekoliko godina bio. U ime kluba SDP-a Peđa Grbin.

Poštovane kolegice i kolege, ponukan donekle raspravom uvaženog kolege Lesara malo ću promijeniti tijek ovoga o čemu sam mislio govoriti i počet ću sljedećim riječima. Postavit ću pitanje da li su Finska, Danska, Njemačka ili Francuska demokratske zemlje? Mislim da ćemo se svi složiti da jesu. Iako primjerice Finska ili Danska na nacionalnom, na državnom nivou ne poznaju instituciju građanske inicijative. Iako Njemačka ponukana iskustvom o kojem je uvaženi kolega Lesar govorio referendum na saveznom nivou poznaje samo kao iznimku, iako Francuska opet ponukana povijesnim iskustvima o kojima je uvaženi kolega Lesar govorio, ima cenzus od 10%, odnosno 10% prikupljenih potpisa birača ili 4 600 tisuća birača Francuske moraju potpisati da bi se raspisao referendum. A te zemlje i nakon svega toga nisu nedemokratske, dapače u mnogim, mnogim stvarima one nam mogu biti uzor. Zašto sam ovo iznio? Zato što sam htio ukazati da za svaki primjer koji ste dali o građanskoj inicijativi za referendum može se naći barem jedan primjer koji ukazuje drugačije. I gdje samo sad mi u Hrvatskoj u pogledu toga? Mi smo odabrali svoj put, svoj put koji je 2010. godine nastao na temelju konsenzusa, koji je u ovom Saboru usvojen ogromnom većinom glasova. A taj put kaže, za raspisivanje referenduma potrebna je ili inicijativa nadležnih tijela ili jasno izražena volja birača za raspisivanjem referenduma. Ustavotvorac je, kada se odlučio za to zaključio da je ta jasno izražena volja birača 10% biračkog korpusa RH. I ja se sa njime slažem, ali isti taj ustavotvorac dodao je i jednu drugu odredu, a to je da nakon toga za referendum nije potreban nikakav cenzus da bi on uspio i to je naš Hrvatski put na koji smo prije 2,5 godine pristali, odlučili se za njega, zaključili da je dobar. I bez obzira na sve ove citate koje ste vi iznijeli ja i dan danas, i mi u klubu SDP-a i dan danas smatramo da se nije ništa promijenilo, da je put koji smo izabrali dobar. Ono drugo što ste govorili možda nije u okviru ovog prijedloga, niste to predložili kao prijedlog za promjenu Ustava iako bi vas tu recimo u klubu SDP-a podržali. O tome smo i razgovarali, sjetit ćete se imali smo okrugli stol o referendumu u Hrvatskoj gdje je plebiscitarno izražena volja i potreba da se rok za prikupljanje potpisa produži. I tu se slažem u potpunosti s vama, tu se slažemo s vama i ministar uprave je izrazio svoju namjeru da se Zakon o referendumu koji je potrebno modernizirati, modernizira između ostalog upravo u tom pogledu. Da se produži rok za prikupljanje referenduma. Da li će to bit 30, 45 ili više dana o tome ćemo raspraviti. No, to nije predmet ovih ustavnih promjena. Predmet ovih ustavnih promjena je jedinio i isključivo promjena broja potpisa potrebnog za prikupljanje, odnosno I tu je naš stav jasan, rješenje koje imamo u Ustavu je dobro i ne treba ga mijenjati. Zbog toga ne možemo podržati ovu inicijativu, jer smatramo da referendumski sustav koji kombinira jasno izraženu volju birača za raspisivanjem referenduma i nakon toga referendum na kojem nije potreban određeni broj birača da uspije predstavlja ono što je za Hrvatsku demokraciju optimalno. Hvala vam lijepa. Replika Dinko Burić. Njemačka, Finska, Danska demokratske zemlje, a ja ću vas sada pitati da li su Finska, Danska i Njemačka bile demokratske zemlje i 2010. godine kad ste govorili da je potrebno 5 a ne 10%, jesu li demokratske postale tek nakon toga nakon što ste vi ušli u Banske dvore ili su bile i demokratske i te godine kad ste se za to zalagali. Da ste 2010. godine rekli ono što ste sada rekli, da se slažete s tim da je potrebno 10%, a ne 5% i to pred predsjednikom vaše stranke gospodinom Milanovićem onda vi vjerojatno danas ne bi ste sjedili u Saboru jer bi vas maknuo sa liste i rekli ste nije se ništa promijenilo. nije se ništa promijenilo, samo ste se promijenili vi, odnosno vladajući su pokazali svoje pravo lice, a rješenje u Ustavu jest dobro i kažete ne treba ga mijenjati ako je tome tako onda treba promijeniti vlast. Zahvaljujem uvažena gospođo potpredsjednice. Evo ja u Banske dvore nisam ušao a i svoj stav od 2010. godine nisam promijenio pa me to nije koštalo pozicije. objektivno nisu ga promijenili niti drugi zastupnici SDP-a podržali ustavne promjene, glasovali su za ovakvo rješenje, glasovanjem u Hrvatskom saboru dali su podršku ovom rješenju, nakon što je prošlo raspravu, usklađivanje, nekoliko radnih skupina, koordinacija, konsenzus u ovom domu stvorio je ovakvo rješenje i mi ga danas u ovom trenutku smatramo dobrim. I doista smatramo da se u tom pogledu od 2010. godine nije promijenilo a što se tiče zemalja koja sam naveo. Naveo sam ih iz jednog prostog razloga, da pokažem koliko je praksa u pogledu referenduma u Europi neujednačena. Imamo praksu Slovenije sa nevjerojatno niskim cenzusom koja je dovela do izuzetne političke nestabilnosti u toj zemlji, da se praktički danas gotovo nijedna odluka tamo više ne može bez opasnosti donijeti. S druge strane opet vratit ću se na Finsku, Norvešku, vratit ću se na Francusku, to su također demokratske zemlje, ali je svaka od njih izabrala svoj put. I to je učinila RH i zašto bi ga danas nakon dvije i pol godine mijenjali. Hvala. **Zgrebec, Dragica

da li u Finskoj, Danskoj i Njemačkoj članovi parlamenta i Vlade podnose ostavke zato što su na službenu karticu kupili Toblerone čokoladicu bez velike rasprave i gnjavaže. Da li u Finskoj, Danskoj ili Njemačkoj su parlamenti jednodobni ili dvodobni? Da li u Finskoj, Danskoj i Njemačkoj institut sukoba interesa i i njegovo političko sankcioniranje funkcionira na način kao u Hrvatskoj? Da li u Finskoj, Danskoj i Njemačkoj 78% Zakona o Parlamentu se donaša po hitnom postupku u roku od 4 dana? Da li su Finska, Danska i Njemačka toliko visoko centralizirane države kao Hrvatska ili je lokalnoj zajednici ostavljeno puno više tema ovlasti, nadležnosti za odlučivanje. Da li u Finskoj, Danskoj i Njemačkoj političari osluškuju građane ne na referendumu nego i onda kada se ih tisuću okupi prosvjedujući, zahtijevajući da li tada tamo se dolazi k njima na razgovor ili se na njihovim trgovima rade metalni kavezi u kojem prosvjednici smiju prosvjedovati. Politička kultura, političke elite u Finskoj, Danskoj i Njemačkoj vam nije bila tema rasprave. Rekli ste da je 2010. postignut konsenzus, kompromis. Ja vam neću citirati, kolegica mi je dobar prijedlog dala i razmišljao sam o tome međutim bojao sam se tužbe za autorska prava, da sam citirao premijera Milanovića pa sam odustao od toga. Ali ovdje imam zapisnik Odbora za Ustav iz lipnja 2010. Sad bih trebao citirati vaše kolege, tada članove odbora pa da vidite da li je postignut konsenzus ili kompromis u nuždi ili žurbi. I na kraju doista ne znam da li se vi toga možete sjetiti, ali ja se sjećam. Za vrijeme bivše države u socijalizmu, kada se u općini odlučivalo o uvođenju doprinosa, samodoprinosa, zvao se samo doprinos, da bi se izgradila škola, asfaltirala cesta, izgradilo nogometno igralište, onda te ovlasti nije imao ni općinski načelnik niti vijećnici, niti načelnik općine pa ni onaj zajednica općina, kak se to zvalo, tako nekako nego se morao raspisati referendum na kojem su građani odlučivali što će graditi, kada, kako dugo i koliko će plaćati. Zamislite građani su o tome tada odlučivali. Tko danas donaša odluku o visinama komunalnih doprinosa i naknada? Tko odlučuje o tome što će se graditi u Hrvatskoj? Danas građani po vašem stavu nemaju pravo na referendumu odlučiti da li će im u dvorištu netko napraviti deponiju otpada, … odlučiti 20, 25 ljudi. I sada me pitate za Finsku, Dansku i Njemačku. Ajde idite tamo pa se raspitajte da li se ikad itko drznuo bilo kakvu jaču ili veću političku odluku donijeti, a da za to nije bila postignuta suglasnost lokalne zajednice. I na kraju, kako znate da u Finskoj, Danskoj i Njemačkoj ne postoji i mjesna samouprava koja neposredno odlučuje? To vam nitko nije rekao. Peđa (SDP)** Zahvaljujem. Uvaženi kolega ja sam vrlo jasno govorio o Finskoj i Danskoj na nacionalnom nivou kao i o Njemačkoj na saveznom nivou. Njemačka primjerice ima dvodomni parlament Bundestag i Bundesrat dok Finska i Danska imaju jednodobni parlament. Njemačka je federalna država, Finska i Danska su unitarne države. Finska, Danska i Njemačka su svoj put stvarale prolazeći nekad kroz teške sukobe, teške ratove, teške poremećaje. Mi svoj put stvaramo. Dopustite nam, dopustite ovoj zemlji da svoj put izabere. Ta naša domovina je svoj put u pogledu referenduma 2010.izabrala. izabrala ga je kroz konsenzus koji vi nazivate kompromisom. A ja ću vam sada postaviti pitanje, da li ste ikada čuli za neki konsenzus do kojeg nije došlo kompromisom? Hvala. Kolega Grbin, tko je 2010.izabrao? građani ove zemlje ili saborski zastupnici? U Ustavu piše Hrvatski sabor može raspisati referendum o ustavnim promjenama. Koliko ustavnih promjena do sada od donašanja Ustava prvoga smo imali? Zar doista smatrate da ni u jednim ustavnim promjenama do sada pa i ubuduće nikada građani ne bi smjeli na referendumu to odlučivati. Vi ste rekli Hrvatska je odabrala. Što to znači? Da govorite u ime 4,5 milijuna građana ove zemlje, da ste vi Hrvatska, a mi smo što? Pogledajte me, što smo mi ako ste vi Hrvatska? Kako vi možete za sebe tvrditi da ste vi Hrvatska i da ste vi izabrali? Od kuda vama pravo da taj dogovor i kompromis 2010.proglašavate nacionalnim kompromisom ili konsenzusom kada građane o tome nitko ništa nije pitao? I samo ste sada potvrdili, zastrašuje vas pomisao da bi Sabor ikad bez potpisa građana raspisao referendum o ustavnim promjenama, vama se to gadi, vidim ja to. Dinko Burić replika. ovakve ili onakve države, nabrojali ste jedno 7, 8 pitanja, a onda bih ja vas pitao pošto nisam siguran u odgovor. Ima li Danska, Finska, Njemačka ili neka od drugih zemalja koje nismo možda ovdje spominjali pa čak i jedna država članica EU na čelu države predsjednika Vlade koji kaže da je predsjednik slučajne države? Možda znate za takav primjer pa da Hrvatska ne bude jedina. Ja bih obogatio svoje znanje vašim odgovorom. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Ja danas vama toleriram svakakve replike ali ovo zaista nije ni replika ni umjesno. Odgovor na repliku Dragutin Lesar. rada)** Buriću pazite dobit ćete opomenu. Mogao bih niz izjava premijera citirati ali ono što je posebice bitno ponavljam i podsjećam, tu je stajao i rekao je da će rado i s užitkom doći u Sabor kada će se o tome raspravljati da brani i svoje ponašanje 2010.i svoje ponašanje kada je davao potpise na inicijativu sindikata i braniti stav Vlade da sada treba drugačije. Činjenica da to obećanje nije izvršio, činjenica da iz Vlade nema nikoga ovdje da bar prati raspravu, pogledajte čak ni to, govori ne o njemu samog kao političaru nego kao i čovjeku. U ime kluba HDZ-a kolegica Ana Lovrin. Hvala lijepa. Gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, kolegice i kolege zastupnici. Dakle ja prije sveg zaista moram iskazati nezadovoljstvo u ime kluba da se o tako važnim stvarima o najvažnijima koje se u ovom Saboru mogu raspravljati, a to su interpelacija o radu Vlade i prijedlog za ustavne promjene raspravlja u 10 sati navečer, rasprave počinju kasno poslijepodne, a da u udarnom terminu raspravljamo recimo o izvješću Uprave za probaciju jer to je zbilja najvažnije pitanje u ovoj državi danas. Dakle ne mogu ili ne možemo se otet dojmu da tu ima neke namjere i da nije sasvim slučajno. Klub HDZ-a podržat će ovaj prijedlog odluke o pristupanju promjeni Ustava Republike Hrvatske. O ovoj temi za smanjenje broja potrebnih potpisa za inicijativu za raspisivanje referenduma razgovaralo se točno i prigodom ustavnih izmjena 2010. godine. Raspravljajući na Odboru za Ustav o ovom prijedlogu uglavnom se rasprava svela na to da su si dvije najveće stranke koje su obično uvijek jedna u oporbi, a jedna je je vladajuća, prigovarale nedosljednost u stavovima. Ja ću reći da je bilo razgovora o ovoj temi i prigodom tih ustavnih promjena, da je tada bilo nekoliko važnih tema o kojima se raspravljalo i koje su i ušle u ustavne promjene i što se tiče ove teme da je tada od strane HDZ-a bilo rečeno da ovih 10% za sada ostaje, nije uspio bit postignut dogovor jer točno je da je o svakom prijedlogu tadašnjih izmjena morao bit postignut dogovor, kompromis i konsenzus. Dakle ja ću samo ovdje reći kolegi Grbinu da je moguć konsenzus i bez kompromisa, ukoliko svi jednako misle oni će konsenzusom odlučit o tome i neće prethodno morat se mučit da bi kompromisno došli do nekog stava. I tada se vidjelo, a i sad se vidi obzirom na broj referenduma od osnutka samostalne države Hrvatske da su očito uvjeti strogi i da nije lako ispuniti potrebne uvjete za tu inicijativu. Tada smo rekli da će se o tome još razgovarat ali je da tako kažem tim ustavnim promjenama već smanjen taj strogi uvjet na način da nije potrebna izlaznost natpolovičnog broja birača da bi referendumu uspio. Druga strana dakle prijedlog Laburista je i tada bio još manje od 5%, SDP se svesrdno zalagao za 5% ili ovih 200 tisuća koliko se sad ustavnim promjenama predlaže, ali smo jednako tako svi rekli i obvezali se da će se izmijenit Zakon o referendumu da bi se ovaj rok od 15 dana produžio, da bi koliko toliko moglo se, da bi se omogućilo da ne bude u realitetu zaista potpuno nemoguće da se do tog broja potpisa dođe. Zakon o referendumu nije izmijenjen, nije ga izmijenila ni ona saborska većina i Vlada, evo već godinu dana to ne čini niti ova Vlada i ova saborska većina i Laburisti su izašli sa prijedlogom promjena Ustava kako bi tome doskočili i kako bi zaista omogućili jer prema dosadašnjim uvjetima Ustava iz 2000. ta neposredna demokracija je zaista izgledala samo mrtvo slovo na papiru. Bilo je Bilo je omogućeno propisom ali u praksi je bilo nemoguće to i provesti. Obrazlaže Vlada sada zašto nije dobro to, da bi moglo bit kako je to sadašnji premijer, a bivši predsjednik najjače oporbene stranke govorio, svakakvih šarlatana, probisvijeta i kojekoga tko bi mogao posegnut za referendumom ali kaže Vlada evo i zašto se protivi ovom prijedlogu, jer su moguće zloupotrebe instituta predlaganja i raspisivanja referenduma pa je nužno zadržati ove potrebne mehanizme, a to je broj od 10% birača. Da se referendum može zloupotrijebiti i onda kada u Ustavu piše da je potrebno 10% birača za inicijativu za provedbu to nam je najbolje pokazao sam današnji premijer, a nekad predsjednik najjače oporbene stranke. Jer ako je itko zloupotrijebio institut referenduma i potpisivanja referenduma onda je to upravo on i njegova stranka jer su potpisivali referendum koji su, potpisivali inicijativu za referendum koji su inicirali sindikati zdušno zato što su i oni kao i većina tada osoba koje su tada potpisivale referendum zapravo ja bih rekla premda će se Laburisti na to pobunit, da zapravo nisu ni čitali referendumsko pitanje nego je to bio jedan opći bunt, trebalo je srušit tadašnju Vladu i tu se oporba zdušno stala u prve redove i potpisivala. Ali šta su onda učinili prvo kad su došli na vlast, upravo taj zakon koji su o referendumskom pitanju potpisali da se neće ukidat onda su ga prvo što su došli predložila Vlada, a saborska većina izglasala da se upravo te odredbe ne tog zakona doduše ukinu, ali su nekim drugim zakonom koji su naveli drugo ime pa su onda negdje u završnim odredbama odredbama rekli tim drugim zakonom se ukidaju zapravo odredbe onog zakona za koji smo potpisivali da ćemo provodit referendum, da se on ne smije ukinut. E pa ako to nije zlouporaba onda ja ne znam koji to drugi domišljati kako bi zloupotrijebili referendum. Što se tiče bojazni da bi se referendumom mogla ugrozit neka ljudska prava, manjinska pitanja itd. to se neće zapriječiti time da se cenzus visoko podigne jer bi se moglo u nekim pitanjima doseći taj broj od 10%. To se sprječava upravo onim što je propisano člankom 95. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu koji kaže da Ustavni sud propituje ustavnost referendumskog pitanja i svakako u tom propitivanju Ustavni sud neće dozvolit referendumsko pitanje kojim bi se ugrožavala nečija ljudska prava ili uopće ona prava koja su Ustavom ili Ustavnim zakonom zagarantirana. Naravno da je dobar prijedlog koji iz obrazloženja ovog prijedloga za promjenu Ustava čitamo, a to je da se u tom smislu izmijeni i Ustavni zakon o Ustavnom sudu i da se onda odredi da se to referendumsko pitanje propituje i ocjenjuje njegova ustavnost prije početka prikupljanja potpisa jer zaista je neracionalno da se angažira predlagatelj, da se sakupljaju potpisi i onda kada su potpisi sakupljeni da se ocijeni da je referendumsko pitanje neustavno. Dakle, ukoliko bi ono bilo takvo njega treba zapriječiti odmah u početku i začetku. Što se tiče nezadovoljstva odlukom Ustavnog suda u odnosu na onaj referendum za koji su skupljeni potpisi ono nije ocijenjeno pitanje kao nedopušteno, nego ocijenjeno kao nesvrhovito iz razloga što je predloženi zakon bio i tako i tako povučen i više ga i nije bilo. Evo i iz svih ovih razloga jer mislimo da treba na neki način olabavit uvjete za poticanje inicijative za raspisivanje referenduma mi smo se kao klub HDZ-a pridružili ovom prijedlogu Hrvatskih laburista. zaista nedopustivo da nitko od Vlade kod ovako važne točke dnevnog reda nije nazočan. Ja iz protesta tražim stanku u ime kluba u trajanju od pola sata kako bismo se mogli iskonzultirat kako se postavit oko svega ovoga. Po Poslovniku Vlada je dužna dati mišljenje, nije dužna da ovdje prisustvuje. Ali dajem vam stanku u ime kluba da se sami sa sobom dogovorite 10 minuta. Izvolite.